stanka je odobrena. Shodno poslovnika nastavljamo dalje s radom, poštovani državni tajnik

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, postoji ono nešto

Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, poštovanog zastupnika Željka Pavića.

Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje prijedloga? Uvaženi državni tajnik Ivo Milatić, izvolite, a pardon, izvolite zahtjev za stanku poštovana Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Tražim stranku, stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba Centra i GLAS-a. Dakle današnja rasprava o razrješenju ravnatelja HERA-e je zapravo nastavak sve one rasprave koja je bila na Odboru za gospodarstvo. Moram vas podsjetiti da smo mi kao oporba tražili tematsku sjednicu rasprave o INA-i, da tu tematsku sjednicu i na jednom širem predsjedništvu sabora je objašnjeno zašto i koji su razlozi da ne može biti, tada je bila velika rasprava na Odboru za gospodarstvo na kojem je, je, se raspravljalo o HERA-i i o načinu na koji uprava HERA-e upravlja s tim, da je zaključak i Odbora za gospodarstva bio o tome da nemamo povjerenje u rad uprave i danas je zapravo završetak sveg tog zajedno. Riječ je o jednoj izvanrednoj stvari, no onaj koji ne smatra da je dovoljno važno pridonijeti pozornost svemu tome je resorni ministar Filipović. Ono što smo imali dosad prilike kad je bio ministar Ćorić radno poznat kao t.ć. je apsolutno izbjegavao bilo kakvu mogućnost dolaska u HS i imati uopće mogućnost definirati neke druge stvari. Vidim da ministar Filipović ide tim tragom. Jednako tako jedini slobodni dan koji je on imao za Odbor za gospodarstvo gdje ćemo razgovarat o budućnosti INA-e je ponedjeljak što zapravo govori o njemu kolko poštuje HS, kolko poštuje hrvatske zastupnike i bilo bi jako dobro da nam je ministar Filipović tu, pa vas lijepo molim stanku u trajanju od 10 minuta, možda je on preko u Banskim dvorima, pa ipak može doći i barem nam se uvodno obratiti, hvala lijepo. Hvala vam, stanka je odobrena. Shodno poslovnika nastavljamo dalje s radom, poštovani državni tajnik Ivo Milatić, izvolite. **Milatić, Poštovani potpredsjedniče HS, uvažene saborske zastupnice i zastupnici, pred vama je Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i člana upravnog vijeća HERA-e. Kao što vam je poznato bile su dvije sjednice Odbora za gospodarstvo na kojem se raspravljalo o radu HERA-e, ali u međuvremenu smo i dobili pismenu ostavku od predsjednika upravnog vijeća vijeća HERA-e g. Danijela Žambokija, a također je i po sili zakona magistru znanosti Daliboru Pudiću, dosadašnjem članu upravnog vijeća, istekao njegov drugi mandat dana 1. listopada, te je i on ovaj po sili zakona trebao biti razriješen, stoga je Vlada RH predložila ove dvije odluke o razrješenju, te molim ovaj cijenjeni dom da to se isto i dogodi kako bismo mogli promptno pristupiti ovaj javnom pozivu odnosno natječaju za odabir ovih kandidata i odnosno za odabir prijedloga kandidata koji bi došao prema ovom cijenjenom domu.

probajte mi objasniti odredbu čl. 24. st. 1. koji kaže da je vlada dužna najmanje 30 dana prije isteka mandata člana upravnog vijeća, govorim o članu upravnog vijeća kojem je mandat istekao 1. listopada, danas smo kraj listopada, predložiti HS da razriješi s dužnosti člana upravnog vijeća kojem ističe mandat i dostavi obrazloženu listu kandidata prethodno dostavljenu od strane ministarstva za izbor novog člana upravnog vijeća. Pa me zanima, mi smo danas kraj listopada, mandat je prestao 1. listopada, odredba čl. 24. st. 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti govori ovo što sam ja pročitala, zašto to nije bilo napravljeno? Hvala lijepo. Hvala na vašoj replici, a slažem se s vama da je to tako i da je zakonom tako predviđeno. Nije se tako dogodilo iz objektivnih razloga zato što smo bili u cijeloj ovoj situaciji oko situacije u HERA-i, oko svih ovih odluka i svjesni toga da, da ne samo g. Pudić koji je sada ovaj jednostavno mu ističe mandat nego da će doć tu još do drugih promjena i onda smo jednostavno to sada spojili sve jedno s drugim, to nas ne skulpira od toga da, da to nije striktno u skladu sa zakonom, ali ovaj mi smo svjesni činjenice da HERA funkcionira zato što postoje 3 člana upravnog vijeća i da postoji legalno izabrani zamjenik upravnog vijeća koji će se nakon ovog razrješenja upisati kao ovlašteno lice za zastupanje dok traje ovaj postupak da bismo došli do predsjednika i novog člana ili članice ili predsjednika ili predsjednice i onda ćemo vidjeti dalje što,

Otvaram raspravu, prvi prijavljeni u ime Kluba zastupnika Mosta poštovani Zvonimir Troskot. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege i poštovani naši građani koji nas pratite putem ekrana, iako ovdje danas raspravljamo o ostavci Žambokija koji je na tu poziciju onak i ovak bio stavljen politički već smo bili komentirali zapravo da je riječ o jednom običnom karlovačkom kriminalcu koji je zatvarao svoje nadzorne odbore s preko telefona u karlovačkim bankama itd. i da je tu bio zapravo postavljen kao osoba koja će institucionalno pripremat zapravo operativu za institucionalnu odnosno sustavnu krađu novca koja se dogodila jer je i dalje nejasno kao su one kompanije kao što je OMS Ulaganje i ostali dobivali certifikate od HERE koja je nadležna odnosno nadležno tijelo za davanje certifikata energetskim kompanijama. U Klubu MOST-a nismo mi samo za smjenjivanje gospodina Žambokija nego i cijelog onog vodstva. Gospodin Vrban je bio ovdje u saboru i to sam rekao i na, na aktualcu dakle u najmanju ruku za nekoga koji ima pored svog imena i prezimena dezignaciju mr.sc. ili dr.sc. je u Hrvatskom saboru ispao smiješan. Tu je došao dakle ni na jedan odgovor nije dao čak ni za električnu energiju s kojom se taj čovjek bavi, nije naglasio da gospodina Vrbana žena je također na proračuna same HERE da je ona isto tamo zaposlena i da su to sve članke iskaznice vladajuće stranke. Dakle, to ne može biti nikako neovisno energetsko tijelo koje će se brinuti za cijeli energetski sustav nego su to ljudi koji su tamo postavljeni kako bi bili poslušni u najmanju ruku Frani Barbariću koji je postavljen od samoga Andreja Plenkovića. Tako da je, to ne govorim za Kinderman Lončerević to sam postavio za na Odboru za gospodarstvu, dakle ta žena je postavljena u upravno vijeće HERE, muž joj je direktor pravnih poslova u HEP-u, prva ruka Frani Barbariću, opet postavljen od strane Andreja Plenkovića, dakle to je direktna, direktna ekspozitura politička u elektroenergetskom sustavu koji je obezglavljen jer iako su sad nešto napravili od tih operativnih poslova, dakle žalosna je činjenica da je vodeća elektroenergetska agencija dakle da je obezglavljena i da mi nemamo tamo osobe koje, koje su neovisne i koje bi mogle donositi neovisne odluke. Znači Kinderman Lončarević je postavljena tamo da bi ona trebala kontrolirati svoga muža odnosno Franu Barbarića koji ju je postavio na tu poziciju. I to je u najmanju ruku smiješno. Dakle, to, to šta se radi u HERI je samo preslika dakle onoga što se događa u cijelom energetskom sustavu. Općenito ovaj sustav petero ljudi članova uprave nije dobar, to su ljudi koji nas koštaju milijune na godišnjoj razini, imaju besplatne aute, besplatne benzine, besplatne dnevnice, kad dolaze u Hrvatski sabor ne pružaju apsolutno nikakve, nikakve Na kraju dana će i te osobe biti odgovorne jer je HEP slijedeća afera, to smo i najavili, to najavljujemo, dakle HEP je puno gori od INE gdje se Andrej Plenković kao takav neće moći izvući iz razloga što govorimo o prvoj razini vlasti hvarskog kartela pri kojem je glavna osoba Frane Barbarić koji je tamo postavljen po hvarskoj liniji po babi, po stricu, po materi, a s druge strane dakle od 68 ljudi koje je bilo tada iza trebalo biti izabrano za vodstvo HEP-a 50 i nešto ljudi su bili ljudi inženjeri elektrotehnike i strojarstva, 18 ljudi, 17 ljudi je bilo ekonomista i samo jedan pravnik koji ne zna razliku između kilovata i kilovata sati, a vodi elektroenergetski sustav odnosno najvažniju kompaniju kao što je HEP. Naravno ta osoba uživa i zaštitu odnosno protektorat tajnika HDZ-a Katičića koji također dolazi sa Hvara. A danas ćemo potegnut, tu je gospodin Milatić u čistoj operativi kao gospodin Barbarić koji iz HNS-a su bili prenešeni jedan u HEP, drugi u Ministarstvo gospodarstva, a danas ćemo taj kartel još više proširit, dakle jedna od najvažnijih osoba preko kojih se prodavala struja je Uroš Sarjanović. Uroš Sarjanović je imamo kompanije, dakle dolazi sa Hvara, a sada ima adresu u Beogradu, dakle kada se kupuje struja dakle to je bila glavna osoba iz tog kartela preko kojeg se kupovala struja, a s druge strane je ta osoba povezana na Vuka Hamovića i to su vrlo jasni se ne razumije./… i to je vrlo jasno dokazat. A USKOK ako se u ovom trenutku nalazi u HEP-u može slobodno pogledat komunikaciju gospodina Sprčića koji je član uprave HEP-a koji je vjenčani kum od Čorića, evo da vidite samo do kojih to razina ide i kada se kupuju lotovi struje, dakle Čorić, dakle pardon Sprčić i Barbarić se povlače u posebne kompanije da bi odlučili lotove struje koje treba kupiti od, a lotove struje je sigurno pripremao sad ne mogu to više dokazati gospodin Sarjanović. Dakle, to je taj hvarski kartel kupovine struje koje bi HERA itekako trebala kao takva kontrolirat. Da ne govorim o samim upitnim dakle brojilima koji su prema Nacionalnom programu oporavka i otpornosti negdje oko 3,5 milijarde kuna gdje je Barbarić potpisao sigurno vrijednost od milijardu kuna. Da ne kažem za Barbarića da je davao donacije u gradsku četvrt u Grad Zagreb, Novi Zagreb istok u kojoj je bio predsjednik gradske četvrti postavljen od strane vladajuće stranke, dakle i gdje su sve te donacije do 100.000 kuna sve išle jer za 100.000 kuna Frane Barbarić nije morao opravdavat uopće upravi kome to daje. Tu sad ne samo da stavljam odgovornost HERE nego i nadzornih odbora u koji su današnji neki ministri u vladi, gospodina Gorana Granića koji je devastirao elektroenergetski sustav nalazi se po tim funkcijama ako ne direktno kao što je nadzorni odbor onda indirektno preko Miće Klepe recimo koji je bio tada još direktor Vreda, a sada tamo na plaći u samoj HERI o kojoj danas raspravljamo, radi jednom mjesečno nekakve izvještaje koje nitko ne razumije na tom 5 katu, a zapravo je direktna ekspozitura Gorana Granića, a ako nisi od Gorana Granića onda si ili stavljen od Ćorića ili stavljen od Plenkovića ili ostalih igrača koji onda kontroliraju taj elektroenergetski sustav i onda smo tu gdje jesmo. Tu smo gdje jesmo sada gdje se po ko zna kojim sad cijenama kupuju struje, gdje su se struje kupovale iz Ukrajine bez bankovnih garancija, to je samo tako bilo odlučeno, lotovi su se kupovali sve se to svaljuje dakle na račune naših građana. ta ista HERA ja ne znam kako to ne izlazi u javnost, ali jedna od konsolidacijskih bolesnika, to moramo tako nazvati su kompanije koje su u minusima, koje su pod direktnim vlasništvo odnosno najveće vlasništvo je HEP su u negativnim u gubicima su, HEP ih mora financirat, moraju tražit kredite od komercijalnih banaka da bi isplatili svoje plaće i sad se na pristup mrežarini se sad vode velike bitke jer se još ne zna tko će biti priključen na tu novu mrežu, prije svega na vjetroelektrane koje tek, koje je tek nešto što treba istražit jer s jedne strane imate za tu mrežarinu dva su kraja, jedan je HOPS koji će zagovarati svoju cijenu, naravno Barbarić će vrlo vjerojatno tražit visoku cijenu kako bi se isplaćivali dugovi, s druge strane imamo gospođu Pokrovac koja dolazi na te sastanke u ime lobista kao što je primjerice Ante Ćurković koji kad se pogledaju dakle od 900 i nešto odnosno 216 svih onih korisnika koji su se prijavili za taj pristup mrežarini negdje oko 25% se odnosi na g. Ćurkovića. Dakle, to su ti igrači koji se onda bore za svoje interese, naravno nitko ne gleda interese naših građana i kako će se to odvit na struji, niko ne gleda to šta se struja nabavlja preko Uroša Sarjanovića da će to bit jeftinije za hrvatske interese, to šta Frane Barbarić uplaćuje tako donacije šakom i kapom kome on želi, sve se to prelijeva na račune naših građana. Naravno za struju imate ovaj hvarski kartel za kojeg smo rekli da ćemo razbijat, evo idemo korak po korak. Danas smo najavila Uroša Sarjanovića, pa evo ako je USKOK i dalje u HEP-u predlažemo da pogledaju slobodno komunikaciju g. Sprčića sa g. Sarjanovićem jer uvijek kada su se kupovale struje onda vam se dogodi da određeni Porschei sa beogradskim registracijama se nalaze ispred HEP-a i onda takve osobe onda razgovaraju ili sa Sprčićem koji je Ćorićev kum ili odlaze do Frane Barbarića, a to su ključne osobe koje su uvijek donosile odluku za finalizaciju lotova odnosno struje. Dakle, hidroelektrane mi i ih i dalje nemamo ni kod Zagreba, ni kod Osijeka. Koliko se novaca ukralo kroz HEP dakle kroz korupciju, ako ćemo gledat mogli smo već izgradit nuklearnu elektranu ili nove elektrane na bilo koji pogon i bili bismo elektroenergetski neovisni. Hvala lijepa. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovana Anka Mrak Taritaš.

Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Danas imamo u raspravi Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća HERA-e Upravnog vijeća HERA-e ja bih rekla da je to sad jedna saga ili jedna sapunica koja ima nekoliko onako epizoda i da je ovo jedna od tih epizoda. Da bi bila da bi bili potpuno jasni i bez da se nije desilo sve što se desilo u Hrvatskoj vezano uz plin, mi bi trebali svakako imati raspravu o razrješenju člana Upravnog vijeća HERA-e jer je njemu s 1. listopadom završilo njegovo priča odnosno njegov mandat. Ali da vas podsjetim, zašto imamo danas u raspravi razrješenje predsjednika? Imamo u raspravi iz jednostavnog razloga što se u jednom trenutku na računu jednog umirovljenika kad je gledao svoje izvode vidio odjedanput na tom izvodu da mu se pojavila pola milijarde kuna, ničim izazvan. Čovjek se ujutro probudi, pogleda svoj izvod i vidi tamo sjedi pola milijarde kuna, recimo proračun Koprivnice i Bjelovara zajedno, umjesto tamo završilo je kod njega. I onda kad počnete sve zajedno klupko odmatati onda smo u tom odmatanju klupka došli do teme plina, do teme kako se je to pojavilo i onda je oporba tražila tematsku sjednicu sabora jer smo mislili da je to izuzetno važno. Umjesto tematske sjednice sabora odnosno rasprave na sabor jer su vladajući rekli, ne mi imamo Odbor za gospodarstvo, odlično, rasprava će biti tamo. I na toj Odboru za gospodarstvo je došao ravnatelj HERA-e i krenuo onako dosta sigurno, dosta samouvjereno raspravljati i kako se on prezentirao i kako su krenula pitanja, taj veliki balon napuhani, dopustite mi ovako malo slobodno interpretacije je tokom vremena se polako ispuhavao jer je i njemu odjedanput postalo jasno da je bivši. Tamo mu je postalo jasno da je bivši, čovjek kad je tamo došao nije znao. A onda i ljudi koji su došli iz HERA-e jer uvijek imate suport su shvatili da je ravnatelj bivši pa i odgovore koji su dali su bili onako izuzetno korektni. Nama je na Odboru za gospodarstvo državni tajnik i tu vidim da ima dosta članova Odbora za gospodarstvo je rekao da je izuzetno zadovoljan načinom na koji HERA kako ima suradnju, kako ima suradnju pogotovo vezano za električnu energiju nakon svega toga što se je dogodilo. Jednako tako je Odbor za gospodarstvo pokazao i donesao zaključak da je nezadovoljan upravom. Upravo ima pet članova, tri člana trebaju bit uvijek da bi mogli funkcionirat. Ono što sam postavila pitanje državnom tajniku još jedanput ću navesti, dakle zakon je kolegice i kolege potpuno jasan, nema da ga tumačimo na ovaj ili onaj način, pročitat ću još jedanput. Vlada RH dužna je najmanje 30 dana prije isteka mandata, istek mandata jednom članu Uprave je 1. listopad, danas smo, hvala na pitanju, 28. listopad, predložiti HS-u da da se razriješi s dužnosti člana Upravnog vijeća kojem ističe mandat i dostavi obrazloženu sliku, listu kandidata prethodno dostavljeno od strane Ministarstva za izbor novog člana Upravnog vijeća. Drugim riječima, da bi bili potpuno jasni, s 1. rujnom, ali budući da mi počinjemo raditi od 15. rujna, mi smo na stolu trebali imati, ne samo razrješenje člana kojem prestane raditi 1. listopada nego i listu kandidata novih članova kojim dakle proveden natječaj i sve ostalo. 1. rujna, dakle ajmo reći da je to bilo 15. rujna. Onaj mogućnost odnosno pokušaj kolege Milatića koji je rekao, ali bila je situacija, nije bila situacija. Da bi mi to, da bi 1. rujna to imali cijeli postupak je trebao započeti, vi kolega Milatić i ja jako dobro znamo, tamo već negdje u svibnju, dok provedete natječaj pa sve odradite pa sve ovo ostalo da bi imalo 1. rujna. Ne, ne kasnite vi negdje zato što je to daleko nego zato što ste kasno krenuli. Ako znate da vam s 1. listopadom ističe mandat jednog člana Uprave, onda morate na vrijeme odraditi sve što trebate odraditi. Niste odradili. I sad to ide u paketu zajedno sa Žambokijem, niste odradili i jasno treba reći da Vlada jedan dio odnosno resorno Ministarstvo nije odradilo i zato sad mi imamo jedan put koji ide, normalni put zajedno sa Žambokijem. Pritom, podsjećam vas da je zaključak odbora bio i referirao se na sve članove Uprave, ja nastojim biti razumna, koliko to ide i vi morate imati sigurnost, dakle ne možete to odjedanput reći, gotovo, nema nikoga i sve ostalo. Imate ova 3 člana Uprave. Podsjećam kako se mogu razriješiti članovi ako sam zatraži, to imamo ovog nesretnog ili za sebe sretnog Žambokija, teže povrede dužnosti utvrđene Statutom Agencije, nemogućnost urednog obavljanja dužnosti duže od 6 mjeseci, gubitak sposobnosti, pravomoćne osude za kazneno djelo i onda imate poseban čl. 25 Zakona o energetskim djelatnostima gdje je detaljno navedeno zašto i kako. Dakle ono što je bio zaključak matičnog odbora ovog Sabora se odnosio na svih 5 članova Uprave. Ono što možemo razumno reći, okej, idu sad van dva, zamjenjujemo s novih 2, ali ovi 3 moraju doći i sljedeći na red jer želimo da se situacija u HERA-i, ja se nadam da barem želimo, da nam je zajednički interes da situacije u HERA-i više nemamo ovakve kakve imamo. Ja zaista cijeli svoj, cijelo svoje nekakvo političko djelovanje se jako čuvam da imenom i prezimenom neke ljude i da onako olako kvalificiram ljude, moram priznati da se ne čujem kad je u pitanju premijer, ali sorry, to mu je njegova sudbina, da olako kvalificiram ljude. Vi imate u različitim državama različite modele. Imate recimo, u nekim državama sa dugim tradicijama demokracije gdje se ljudi posebno školuju na fakultetu da bi jednog dana obavljali javne dužnosti onda ne treba čuditi da je netko u jednoj vladi ministar, šta bih ja .../nerazumljivo/... recimo razvoja, a u drugoj vladi je ministar zaštite okoliša, u trećoj vladi je netko drugi. Mi nismo takvi. Mi nemamo takvih edukacija, ali mi imamo neke ljude koji su sposobni za sve. I bez problema obavljaju sve jer su zapravo u konačnici, znate kad ste sposobni za sve, onda možda niste sposobni za neke osnovne stvari. Ja sam glasala protiv imenovanja g. Žambokija za ravnatelja HERA-e. Glasala sam jer kad imate jedan broj godina, kad imate nekakva životna iskustva, onda imate i prtljagu koju nosite sa sobom koju ste po putu nekako skupili. Ta prtljaga može biti dobra i može biti dobar glas o vama, prtljaga može biti loša, može biti loš glas. Nešto je loš glas, nešto je loša prtljaga, a nešto su činjenice. G. Žamboki je kad je Vlada dakle, izborom HDZ-a 2015./2016. i sve ostalo je vrlo brzo imenovan za pomoćnikom ministra u Ministarstvu graditeljstva za oblast, s oproštenjem, ja to uvijek znam reći na vezano uz nekakve, uvijek dajem usporedbu sam sobom, ja sam rekla gledaj, da meni sad netko dođe i kaže čuj, je l' bi ti bila ti bila direktorica jedne nuklearne elektrane, ja bih rekla jesi ti normalan, pa šta ću ja tamo. Pa ja o tome, ako još i imaš nekakvu fazu izgradnje možda da, ali to treba biti ipak netko tko se u nešto malo više u to razumije. Mi imamo ljude koji nemaju taj problem i jedan od tih koji nije imao taj problem je bio g. Žamboki. Tamo je bio instaliran i tamo je bio smješten dok ne treba neku drugu funkciju i o tome, o njegovom životnom putu mislim da je već dovoljno toga rečeno. On sam je o sebi sve rekao na Odboru za gospodarstvo i čovjek je na kraju shvatio da nema povjerenja svoje stranke iako je morao izaći iz stranke kad je imenovan na čelo HERA-e da nema povjerenje svoje stranke i čovjek je uredno dao ostavku jer mu je to bilo puno pametnije nego da završi negdje drugdje. Stoga lijepo molim Ministarstvo, nemojte nas dovoditi u situaciju da mi radimo mimo zakona, neću reći protuzakonito zato što niste odradili svoj posao, a niste odradili svoj posao jer niste na vrijeme krenuli i bili svjesni toga što trebate napraviti. Hvala. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, poštovanog zastupnika Željka Pavića. Poštovani predsjedavajući, poštovani tajniče, kolegice i kolege. Mislim da ne postoji klub koji neće prihvatiti Prijedlog ove Odluke o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća HERA-e za člana uprave znamo čovjek koji je stekao mandat i sve je jasno, a nažalost za g. Žambokija odnosno za predsjednika smo svi čuli što se desilo. E sad, gdje je problem? Prvo, drago mi je što mogu reći što je ko tajnik na odboru da su u vladi odnosno ministarstvu pohvalili novo funkcioniranje HERA-e, da HERA je dobro, da su krenuli drugačije raditi i da to funkcionira savršeno odnosno da funkcionira puno bolje, hoće li tako funkcionirati to ćemo vidjeti. Drugo što me muči je to što je gospodin predsjednik dao ostavku, a da ga za sada još uvijek nitko ništa nije pitao gdje si bio i što si radio. Gdje je problem? Činjenica je da se ispostavilo da je poduzeće dobilo dozvolu za rad sa plinskim odnosno plinskom To nije mogao napraviti nitko bez znanja predsjednika uprave odnosno upravnog vijeća. Slučajno nakon toga to poduzeće uspije sklopiti ugovore direktno, direktno sa INA-om, prije toga preko posrednika, a nakon toga direktno sa INA-om i uspiju izvući iz INA-e novac, najčešće da se desila krađa zato što je to malo drugačiji termin, ali su izvukli novac iz INA-e nelegalno, mimo zakona i nakon toga se još pokušalo ovdje prezentirati od strane predstavnika vlade i strane vladajućih da se krađa nije desila. Krađa se desila, desio se kriminal, međutim na vrijeme je to uočeno i novac je blokiran, znači radnja se desila. Ne može nitko reći da osoba koja je izdala dozvolu poduzeću koje kasnije uspije to sve skupa izdogovarati nije znao kome izdaje dozvolu, ne može nitko reći da netko još uz njega nije znao kome je izdao dozvolu, ne može nitko reći da se u INA-i nije znalo s kim se potpisuje ugovor, to ne može nitko reći. Prema tome imamo, imamo ozbiljan problem jer se nije reagiralo na vrijeme, nije se reagiralo sa voljom i nisu se poduzele sve radnje. Ja neću govoriti o tome u kakvom je statusu bio gospodin prije dolaska u HERA-u, neću govoriti o njegovim nekim radnjama koje je spomenuo kolega koji je govorio prije mene, al ću reći da moramo voditi računa o tome tko dolazi na koje mjesto i da smo dužni to dobro provjeriti. Ja sam već jednom za ovom govornicom rekao da premijeru ne može nitko osporiti da poznaje unutarnju i vanjsku politiku, ali kadrovsku politiku apsolutno ne poznaje i apsolutno je loše vodi jer to je katastrofa. Samo gledajmo ko je došao u proteklih nekoliko mjeseci u vladu i bit će nam sve jasno. Čovjek koji je ukrao novac iz mirovinskih fondova je trenutno u vladi i nitko ne poduzima apsolutno ništa, dokumentirano uzeo je novac iz mirovinskih fondova, dokumentirano. Neću govoriti o tome da smo već tu nekoliko puta rekli da to što govori vlada da se, da su institucije države spriječile krađu, nisu zato što u Zakonu o sprječavanju pranja novca piše točno tko treba poduzeti radnje, znači u Zakonu o sprječavanju pranja novca i antiteroristički …/Govornik se ne razumije/…točno piše tko treba poduzeti radnju i inicirati određene postupke, a nakon toga tko to radi na nivou institucija od strane države. Prema tome nema to veze sa državom i sa državnim institucijama, one su samo reagirale na ono kad su dobile dojavu iz banaka, a vjerujem da i ono u banci se desilo slučajno, možda nekakva pripravnica tamo došla pa nije znala da ne smije reagirati na ono što je došlo milijun, pola milijarde kuna na neki račun jer da se to reagirali ranije onda bi se to riješilo drugačije. Nemojte zaboraviti, nemojte zaboraviti da smo ovdje za ovom govornicom, ja osobno sam govorio da trebamo promijeniti Zakon o zemljišnim knjigama i da moramo definirati kako će se sklapati ugovori da bi se mogao nakon toga inicirati određeni članci iz Zakona o sprječavanju pranja novca. Na to se nije pristalo, a istovremeno se dešava krađa na način da se novac izvlači i kupuju se nekretnine i taj se novac pere. Isto tako prije nekoliko mjeseci smo donijeli zakon u kojem se izglasalo od strane vladajuće većine da nakon 5.g. ulazi u zastaru provjera između prihoda i rashoda pojedine osobe. Što to znači? Znači osoba koja je mrknula paru, uzeli su silne novce, otišli, kupili nekretnine, nakon 5.g. ih više nemate pravo pitati odakle vam novac za to. Super, vidimo i zašto se to dešava i zašto donosimo takve zakone. I sada ovo kad ovaj prijedlog usvojimo imat ćemo nakon toga izbore, evo čuli smo od kolegice prije nažalost vlada nije poštivala zakone, nije poštivala instituciju sabora, nije se pridržavala zakona koji je donio sabor i nije na vrijeme pokrenula postupak smjene člana upravnog vijeća. Zašto? Ne znamo, to vjerojatno znaju članovi vlade. Sada ćemo imati postupak novog izbora, dobit ćemo ovdje prijedloge, to će opet vladajuća većina izglasati bez obzira na to što ćemo mi govoriti i kako ćemo reagirati, bez obzira što će biti teret osobe koja će biti predložena za čelnu osobu upravnoga vijeća i nakon toga će biti opet sve po starome. Ovdje između ostaloga prije neki dan je imala ovdje kolegica jednu tezu, pričala je o tome da kad su bila ova hapšenja, nova hapšenja bivših ministara da je problem zapravo u vladi, kadroviranju i svemu ostalome vezano za kadrove a onda je bila teza od strane vladajućih da se vlada bori kriminal, protiv kriminala, a to se vidi jer se zapravo hapse bivši ministri. Gospodo, malo je tu teza izvrnuta. Vlada odnosno ljudi zaposleni u vladi nisu hapsili nego su bili uhapšeni, prema tome vlada se nije borila protiv kriminala. Borile su se institucije i nažalost bore se protiv ljudi koji su nekada bili u vladi. Nadam se da ćemo dobiti ovdje na stol prijedlog za novog predsjednika upravnog vijeća koji će biti podoban za obavljanje poslova bez velikih tereta. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolega državni tajniče, uvaženi kolegice i kolege, pa eto mislim naravno da je očekivano da ovakva jedna točka dnevnoga reda makar to nije meritum onoga o čemu danas govorimo poprima širi kontekst. Naravno da se kolegice i kolege zastupnici koji su to činili i dosada kroz tu temu dotiču problema koji imamo, situacije koja se događala oko Hrvatske energetske regulatorne agencije, situacija koja se događala svega vezano za transfer plina

građana koji su imali na neki ja bih rekao možda i protuzakonit način ali to će dokazati sudski postupak se na jedan vrlo ružan način okoristili i Hrvatskoj upriličili jednu aferu koja nas je ja bih rekao sve koji smo normalni i savjesni i odgovorni građani u ovoj državi na jedna na jedna normalan ljudski način pogodila i koju, za koju nema opravdanja, niti za nju opravdanja ne treba tražiti. No, ja bih samo htio poručiti ovdje prije svega ko predsjednik Odbora za gospodarstvo prije nego što nekoliko rečenica kažemo o samoj točci koja je danas na dnevnom redu. Nitko nije prisilo Odbor za gospodarstvo Hrvatskog sabora, to je bila naša odborska inicijativa koju su podržali naravno Bogu hvala svi zastupnice i zastupnici u, u članovi Odbora za gospodarstvo naši vanjski članovi na koji su se uključili i ostali kolegice i kolege zastupnici i gdje smo kroz Odbor za gospodarstvo jasno otvorili problematiku funkcioniranja državnih institucija u ovom slučaju HERE u kontekstu afere koja je eto na taj način zakupila javni prostor i gdje smo upravo mi jasno postavili pitanja koja su nam sporna u odnosu Hrvatske energetske regulatorne agencije, ljudi koji vode tu agenciju i prema društva Plinara istočne Slavonije i prema društvu OMS od konteksta izdavanja dozvole, od konteksta transakcija koje su se od konteksta korištenja hrvatskog zakonodavnog okvira, europskog zakonodavnog okvira, REMIT uredbi i svega onoga što mi primijetili da je HERA mogla na jedan drugačiji način koristiti, na drugačiji način valorizirati svoje, svoje, svoje, svoje mogućnosti djelovanja i zasigurno spriječiti aferu i propust koji se dogodio. I u tom kontekstu ključan zaključak te sjednice Odbora za gospodarstvo bio je da pozivamo kompletno upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na odgovornost, a znamo što to znači ako meritorno radno tijelo Hrvatskog sabora, a samim time naravno i Hrvatski sabor pozove na odgovornost one koje on imenuje. To znači da ti ljudi više nemaju pravo biti, barem ne bi po nama trebali biti, moralno i etičko pravo biti na svojim pozicijama i u tom kontekstu eto predsjednik upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije podnio je ostavku iz osobnih razloga u koje u krajnosti ne uzlazimo makar bi bilo jasno da povjerenja više nema, a eto jednome od kolega članova upravnog vijeća HERE gospodinu Daliboru Pudiću istekao je njegov mandat na koji je bio imenovan i zapravo prijedlog njegovog razrješenja, prijedlog odluke njegovog razrješenja zapravo je deklaratorne naravi za Hrvatski sabor. Naravno da HERA kao institucija mora nastaviti i dalje funkcionirati, naravno da ona mora imati dovoljan broj članova upravnog vijeća da može donositi odluke i da može kao takva funkcionirati, ali poruka Odbora za gospodarstvo, svih kolegica i kolega zastupnika članova Odbora za gospodarstvo bila je jasna prema kompletnom vijeću Hrvatske energetske regulatorne agencije i naravno da očekujemo da se u perspektivi, a uvažavajući činjenicu da institucija mora funkcionirati provedu javni pozivi i imenuju članice i članovi upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koji će u perspektivi zajedno sa Vladom RH, resornim resornim ministarstvom, HERU pozicionirati u onim okvirima u kojima HERA mora funkcionirati kao neovisno regulatorno tijelo u kontekstu zaštite vitalnih energetskih interesa RH u cijelosti. Da sada posebno ne govorim o poziciji kolege Žambokija i kolege Pudića mislim da je to više-manje svima ovdje u potpunosti jasno, Klub zastupnika HDZ-a podržat će donošenje ovakvog prijedloga odluke i eto zahvaljujem vam svima skupa na pozornosti. Hvala lijepa. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovanog zastupnika Branka Grčića. Pa o ovoj temi smo već gotovo sve rekli, ali uvijek je dobro ponoviti neke stvari danas kad je to točka dnevnog reda. Dakle, ovo što je sada i kolega predsjednik Odbora za gospodarstvo rekao dobro je da smo se svi na odboru složili oko ove priče i da smo stali na stranu zakonitosti, pravde ja bih rekao da se takve stvari više ne ponavljaju i da se eliminiraju iz društvenog, ekonomskog i bilo kakvog života u našoj državi. Ja bih samo podsjetio dakle na nekoliko stvari koje su HERU doveli u ovaj položaj odnosno čelne ljude HERA-e u ovaj položaj. HERA kao ključna agencija za nadzor svega onoga što se događa na energetskom tržištu u Hrvatskoj nije reagirala na vrijeme, nije reagirala kako treba i u skladu s odrednicama onoga što jeste njen zadatak. Stoga je neupitna odgovornost čelnih ljudi HERA-e i tu ću odmah reći da podupirem one stavove, a dijelom sam to čuo na zadnjem Odboru za gospodarstvo i od državnog tajnika iz ministarstva da će se sigurno razmatrati odgovornost i ostalih članova uprave, upravnog vijeća. Ovo obrazloženje u formalnom smislu da se ovi ljudi smjenjuju zbog izvješća, neprikladnog izvješća o djelovanju HERA-e naravno samo je formalni razlog, ali ne i stvarni. Dakle, sve ono što se događalo oko afere vezano za INA-u pokazalo je nekoliko ključnih spornih pitanja od toga kako se i kome izdaju dozvole za bavljenje energetskim transakcijama, trgovinom i distribucijom plina. Drugo veliko pitanje se tu pojavilo kako je recimo jedna plinara, mala plinara na istoku Slavonije uopće trgovala plinom kada jasno u izvješću stoji da nikada nije dobila dozvolu za trgovinu plinom. Čuli smo različita obrazloženja da onaj tko ima dozvolu za distribuciju da može i trgovati plinom. Da, može kupovati, al nisam siguran da može prodavati niti da može preprodavat i tu je problem naravno, tu je problem i činjenice da HERA na takvu situaciju nije reagirala. Tu negdje u ovim papirima piše da je uloga HERA-e da na tromjesečnoj, pazite putem upitnika o opskrbi i trgovini plinom od svih opskrbljivača i trgovaca plinom u RH prikuplja podatke o nabavi i prodaji plina odnosno o količinama i cijenama nabavljenog i prodanoga plina. Zašto to napominjem? Zato što ako su ozbiljno radili posao onda su sigurno mogli vidjeti određene nelogičnosti da se u tim transakcijama pojavljuju pojavljuju neki novi subjekti, neke nove firme kojima su oni izdali dozvolu sa ogromnim ciframa, ogromnim ciframa. U ovoj godini samo u prvih šest mjeseci te cifre nadilaze milijardu kilowatsati plina, u jednoj ili nekoliko transakcija u toj maloj firmi. I to nikome nije bilo sumnjivo? Kako je to moguće? Čak i ona objašnjenja koja smo slušali da se tu prikazuju cijene koje su uprosječene, u slučaju te male firme te cijene su na ulazu sigurno i u prosjeku bile jako, jako niske, a na izlazu su bile vjerojatno puno, puno visoke jer ne bi bilo ovako visokih zarada i tih novaca koji su se našli na računima. Jel tako? To je sasvim jasno i to je HERA morala vidjeti. Nema opravdanja, to se moralo vidjeti. Jel kažem nije tu stotine transakcija, to je nekoliko transakcija u tih šest mjeseci koje se penju sve skupa do miljardu To je najveća ujedno transakcija koju su obavili tih 14 subjekata na tržištu uopće i da to neko ne vidi. Naravno da je odgovornost tu direktna i velika. No, ja ću danas iskoristiti još jednom priliku i da kažem da nije cijela odgovornost samo na HERA-i, odgovornost je prije svega ja bih rekao na INA-i, na upravi INA-e koja je platila glavom te svoje propuste jer nikakve kontrole, dakle svi kontrolni mehanizmi u INA-i su očigledno zakazali. Ako vi prodajete plin po tako niskim cijenama, a kasnije ga kupujete po enormno visokim cijenama od sumnjivih igrača na tržištu onda je jasno da je tu Inina uprava imala ogromnu odgovornost. To što postoji nekakav model upravljanja u kojemu postoji prva, druga, treća, četvrta razina i nekakvi direktori koji imaju određenu samostalnost, ne ekskulpira niti jednog člana uprave INA-e, to je sasvim jasno. Pa oni su tu da upravo kontroliraju ono što rade njihovi podanici uvjetno rečeno. tome, nesumnjiva je odgovornost tih ljudi. Kažem taj problem je riješen, ti ljudi su napustili svoje pozicije i tu je vlada korektno odreagirala. Međutim, želio bih reći možda i ono što je kolegica Mrak Taritaš maloprije najavila i raspravu o svim tim problemima koji prate INA-u, koja će se dogoditi u ponedjeljak. Htio bi danas reći da je vrlo važno kako će se priča sa Inom razvijati u budućnosti. Možda je još važnije pitanje budućnosti nego prebiranja po ovoj sumnjivoj prošlosti jer to jako teško možemo popraviti. To se dogodilo i za to su neki ljudi platili glavom. Ali budućnost INA-e definitivno posebno u ovim uvjetima koji nas opterećuju u svim segmentima i plinskom biznisu i u pogledu električne energije, ali vidite zadnjih dana i jako veliki problem sa upravo derivatima gdje je INA glavni isporučitelj tih derivata. Što će bit sa dizelom, što će bit sa cijenom dizela? Nitko u ovom trenutku ne zna, a očigledno je tren je vrlo ozbiljan i opasan. Samo cijena derivata, pardon dizela u ovom trenutku i u narednim tjednima može potencijalno izazvati jedan novi mini val inflacije. Zašto? Pa nema niti jedne firme u Hrvatskoj koja u logistici i transportu ne koristi upravo dizel. Znači ako raste taj trošak i ako raste tako enormno pa definitivno da će oni to opet ugraditi u cijene svojih proizvoda i da će opet neka mala inflacija biti direktni rezultat, direktni i indirektni rezultat te činjenice. Znači puno pitanja je vezano uz i uz ono što će se događati u narednim, narednim mjesecima. Po meni ključno je ono što vlada doduše i najavljuje, ali tu mora vlada debelo jače pritisnuti, a to je pitanje pregovora o tom modelu upravljanja koje se pokazao potpuno promašenim i koji je doveo do ozbiljnih reputacijskih problema i rizika za INU kao, kao kompaniju. I ti pregovori, ti razgovori se moraju dogoditi. Ja se nadam da od 1.1.2023. će biti bolje okružje za vođenje takvih razgovora jer će prestati razlozi za ove ucjene o kojima smo slušali formalno i neformalno vezano za ulazak Hrvatske prije svega u Schengen, eurozonu i ostale stvari gdje su nas neki partneri, neke zemlje članice EU mogli, mogli zaista blokirati. I ako se to stvarno događalo onda je to također vrlo ozbiljan problem ne samo Hrvatske nego i EU u cjelini. Da se takve stvari mogu prenositi na ovu dimenziju o kojoj mi danas, danas govorimo. Međutim, u politici je sve moguće i ništa od toga ne treba, ne treba isključiti. I naravno zadnje, 7 sekundi, vlasništvo nad INOM. Vlada treba razmotriti sve opcije koje su se u javnosti pojavljivale da i to pitanje otvorimo. Hvala lijepo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, poštovane Sandre Benčić. Zahvaljujem se predsjedavajući. O aferi INA govorili smo već puno ovdje, govorit ćemo sigurno još dugo jer sigurno je da već sada možemo reći da je ta afera u nizu onih afera kojih smo u zadnjih dugo godina, 30 i više godina imali sa INOM, a sigurno jedna koja će ući u političko nasljeđe ove vlade i premijera Plenkovića. Međutim, prije nego se oprostimo sa gospodinom Žambokijem htjela bi nešto reći o tome tko je bio gospodin Žamboki i kako je Plenkovićev radar za kadar funkcionirao u njegovom slučaju. Kao što znate premijer se pohvalio prije neke 2 godine da on sa svojim iskustvom tadašnjim dakle 2020. na 2021. u prvih nekoliko sekundi može točno znati tko je kakav i koja mu je agenda. evo da vidimo kako je to procijenio za gospodina Žambokija. Njegov CV počinje sa '98. godinom gdje je do 2000. imao svoj d.o.o., a koje je 2000. otišlo u stečaj. Zatim, u isto to vrijeme paralelno je bio zamjenik pročelnika gradskog ureda za gospodarstvo, nekih godinu dana. 2000. godine postaje predsjednik uprave GSKG-a u Zagrebu jel. Zatim postaje predsjednik uprave ZG Holdinga. 2001. postaje član savjeta za plan i razvoj GSKG-a to su ove jedne od funkcija fenomenalne koje ovaj na koje smo naišli, bilo je svakakvih savjetnika, pomoćnika savjetnika, asistenata savjetnika itd. Zatim, od 2001. do 2002. godine savjetnik je za poslovanje i suradnju sa gospodarstvom rektorata Sveučilišta u Zagrebu. Od 2002. do 2010. predsjednik uprave Fonda za regionalni razvoj. Međutim, ne bilo mu teško 2005. godine kada je naravno to bilo vrlo prikladno ulazi u HDZ i onda odmah postaje i predsjednik nadzornog odbora Karlovačke banke. Od 2010. do 2012. postaje predsjednik uprave HERE razriješen na osobni zahtjev, uzeo je otpremninu i naravno koristio onih 12 mjeseci plaćenog …/Govornica perioda, a nakon toga odmah postaje pomoćnik direktora za razvoj EU fondova i odnose s energetskim regulatorom Gradske toplane Karlovac. Cijelo to vrijeme on je ili predsjednik ili član nadzornog odbora Karlovačke banke. Kada je 2010. postojao predsjednik uprave HERE morao je naravno formalno izaći iz HDZ-a jer predsjednik uprave HERE ne smije biti pripadnik stranke. Međutim, brže bolje ponovno se učlanio negdje s 2015. na 2016. jer 2016. počinje postaje pomoćnik ministra graditeljstva i prostornog uređenja pod Kuščevićem, Štromarom i Horvatom. Dakle prvo, je pod Karamarkovim HDZ-om, a onda i pod Plenkovićevim. Onda opet ne bilo mu teško ispisuje iz HDZ-a da bi je li što mogao 2021. godine ponovno postati predsjednik uprave HERE. Evo, ovo je CV jednog čovjeka za sva vremena. To je ono što se zove čovjek za sva vremena, za sve stranke, može biti političan i nepolitičan, ulaziti u stranku i izlaziti iz stranke po potrebi. I sad vi meni recite kad vidite da je čovjek 2 puta se ispisao iz HDZ-a da bi mogao postati predsjednik uprave HERE i zadovoljiti taj vama tak formalni i smetalački valjda, smetalačku odredbu da predsjednik uprave HERE ne mora biti stranački čovjek recite mi čemu ta odredba služi. Evo, čemu služi odredba da predsjednik uprave HERE ne smije biti stranački čovjek ako je mogao do trenutka postanka predsjednika uprave biti član HDZ-a, prigodno izaći, odraditi svoj mandat i onda ponovno ući u HDZ što je napravio sada vidimo dva puta vjerojatno evo i sada kad smo ga razriješili će ponovno ući u HDZ, možda nađe i neku prigodniju stranku, nikad ne znate. Želim samo naglasiti da je Plenkovićev radar za kadar vidio i znao da je čovjek bio predsjednik nadzornog odbora Karlovačke banke. U to vrijeme u razdoblju od 2007. do 2013. kada je on bio predsjednik nadzornog odbora, a postoji optužnica za nezakonito korištenje 280 milijuna kuna i nezakonitu imovinsku korist u iznosu od 100 milijuna kuna, a za protagoniste afere Karlovačka banka on je na suđenju izjavio naravno da se ničeg ne sjeća, evo čovjek se ne sjeća, ali to ga, problemi sa memorijom ga ne diskvalificiraju kod Plenkovićevog radara za kadar da postane predsjednik uprave HERA-e. Na jednoj od sjednica nadzornog odbora u zapisniku je bilo zabilježeno da je pitao zašto je zaustavljeno trgovanje dionicama te banke što ga je tužiteljica naknadno u postupku pitala kako je to mogao znati kad je to bilo tek dva tjedna poslije, on je to znao unaprijed, rekao je da se ne sjeća. I evo čovjek koji se ne sjeća, čovjek koji ulazi i izlazi iz stranke po potrebi, čovjek koji obavlja različite funkcije uglavnom za HDZ na različitim pozicijama bilo u privatnom sektoru, bilo u sektoru gdje i država ima neko vlasništvo, bilo u javnom sektoru, ponovno dakle će biti razriješen na osobni zahtjev. Ne znam, nisam bila ovdje, ali vjerojatno su kolegice upratile, zanima me da li će imat plaćeno 12 mjeseci ili neki …/Govornik se ne razumije/…period dal će imat, jako me to zanima dal će dobiti dakle tu naknadu jer je svakako u ovih godinu i nešto dana kolko je bio na čelu HERA-e pokazao da je to zaslužio, a ne samo što nije uopće otkrio niti znao što se događa sa, sa plinom iz INA-e nego i zbog načina kako su se obavljale druge stvari u HERA-i, kako su se izdavale dozvole za poslovanje, na koji način se vršio nadzor tržišta i na koji način je na kraju krajeva i on i njegovi suradnici, na koji način su odgovarali nama kao zastupnicima kada su bili na saslušanju Odbora za gospodarstvo. Ja moram priznati da sam rijetko kada vidjela, a svega se nagledam ovdje, tu razinu bahatosti i neodgovornosti prema tijelu kojem zapravo odgovaraš. To je ono što je Žamboki tamo pokazao, potpunu razinu neodgovornosti. Kada pročitate ovaj njegov CV i kada vidite šta je sve u životu radio to zapravo ne čudi, ali mene čudi kako nakon svega toga premijer kaže da on nema ništa s tim. On nema ništa sa pljačkom u INA-i, on nema ništa s time da HERA to nije otkrila, on nema ništa s time da HROTE to nije vidio, on nema ništa s time što su članovi HDZ-a glavni protagonisti te pljačke, on nema ništa s time da na kraju krajeva porezna uprava to nije otkrila, on s time nema ništa. I to je ono na čemu svaka afera u Hrvatskoj završava. On nema ništa niti s time da su tri njegova ministra i potpredsjednik vlade imaju potvrđene optužnice koje su dignute u vrijeme kad je troje od njih bilo u aktivnom mandatu, ni s time nema ništa, ali radar za kadar ima, imao je radar i za kadar i za te suradnike ministra, imamo je i radar za kadar za Žambokija. I ako prihvatimo činjenicu kao istinitu da naš premijer u 3 sekunde pročita nekog i zna koja mu je agenda onda iz toga proizlazi da je i Žamboki i sva 3 ministra i potpredsjednik vlade i svaka druga afera koja se u ovoj državi zbiva apsolutno njegov krimen i njegova politička odgovornost jer sve ih je birao, svi su prošli njegov radar za kadar, od svih njih je znao CV-eve, za sve njih je znao rizike i sve nas je ovdje uvjeravao da su to apsolutno najbolji ljudi za taj posao. Sad vi meni recite da naš radar za kadar funkcionira, hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, poštovane Katarine Peović.

Dobar dan svima. Malo bi povela priču o strukturalnim uvjetima i razlozima do kojih, zapravo koji dovode do situacije koju smo već nekoliko puta sad evaluirali, pa je neću ponavljati, znači famoznu situaciju u kojoj regulator HERA koja bi trebala štititi potrošače staje na stranu koja definitivno nije strana potrošača, gdje regulator zapravo ne radi, za one koji su ga tamo postavili, ajmo to tako pojednostaviti. Naime, nije samo riječ o nekoj moralnoj krivici jel pojedinaca nego i strukturalnom problemu koji postoji i koji se neće riješiti evo ovim pozdravom jel Danijelu Žambokiju koji imamo ovdje danas. Naime, regulatori poput HERA-e iako se to često u široj javnosti nedovoljno razumije ključan su segment funkcioniranja liberaliziranih kapitalističkih ekonomija jer oni zauzimaju tu poziciju neovisnog arbitra u tripartitnim odnosima državne vlasti, korporativnog sektora i potrošača. Kako se kod nas odvija taj dijalog? Znači nisu samo problemi u odabiru kadra da to tako kažem, pojedinaca koji su tamo došli, nego i strukturalni problemi koji će nas u budućnosti isto tako koštati, jer pazite mi sad, kao i ostatak EU, predstoji nam kompleksan proces energetske tranzicije u kojoj će se značajno redefinirati uloge svih dionika tržišta, a ta famozna tržišna utakmica definitivno ne ide nama u prilog. Da ne govorim o energetskoj krizi koju su prethodnici već više puta spomenuli. Mi ovdje imamo za početak mandat u vijeću koji nema baš, nemaju druge zemlje u EU. Naime, Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja EU gdje se kombinira dugi, stvarno dugi mandatni rok od 7 godina sa drugim reizbornim rokom od još 7 godina s mogućnošću znači reizbora gdje se do razrješenja i imenovanja nove osobe može proći skoro godinu dana. Neki članovi Uprave HERA-e na poziciji regulatora mogu provesti punih 14 i kusur godina, a demokracija bi zapravo značila smjenu odgovornih sa mjesta koja su moćna i važna. Tako smo mi imali u ovom saborskom sazivu imali problema upravo sa imenovanjem tih članova HERA-e punih 6 mjeseci nakon zakonskog roka je upućeno imenovanje članice Upravnog odbora, znači praktički sve odluke koje je ovo tijelo donijelo do 15. studenog 2021. g. do travnja 2022. g. su bile upitne. Naime, ako se sjećate, predložena članica Upravnog vijeća Alemka Kinderman Lončarević ne samo da je došla prekasno nego je odmah na početku bila u debelom sukobu interesa jer je njezin suprug sjedio u 3 nadzorna odbora HEP-ovih tvrtki kćeri, znači Damir Lončarević, visokopozicionirani je zaposlenik HEP-a i sjedio je u nadzornim odborima čak 3 tvrtke članice HEP grupe, u HEP Opskrbi, HEP Proizvodnji i HEP Plinu. Prema čl. 25 Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, striktno se zabranjuje da član Upravnog vijeća i članovi njegovi uže obitelji istodobno budu u upravi, nadzornom odboru ili bilo kojem tijelu u energetskim tvrtkama. Ali, šta mi ovdje radimo? Mi ozakonjujemo bezakonje pa se onda kaže, kad ona sjedne u taj Upravni odbor, odmah će on dati ostavke. Nije to bio prvi put, sjećate se znači sa Upravom HRT-a, itd., imali smo tu situaciju, znači ono, moramo prihvatiti činjenicu da je zapravo članica Uprave u sukobu interesa, ali taj će se sukob interesa nekako riješiti. Sada evo smo čuli i o Danijelu Žambokiju kako ulazi i izlazi iz HDZ-a, je li, onako kako mu odgovara, da bi se zakon formalno zadovoljio, ali zapravo regulator bio sasvim jasno već strukturalno sklon korupciji, tako da moram podsjetiti i na skandal da je prije 2 godine smo imali jednu od najvećih afera, 2 i nešto godine u državi u kojoj je bila uključena HERA, Tomislav Jureković koji je uhićen i osumnjičen da je protuzakonito pogodovao investitorima u Vjetropark Krš-Pađene i tamo mu omogućio milijarde kune profita iz nepripadajućih državnih poticaja, također, bi se sada trebao uzeti u obzir i u raspravi, znači to je bio predsjednik Upravnog vijeća HERA-e Tomislav Jureković koji je čovjek, kojem je USKOK stavljao na teret da je pod pritiskom bivše državne tajnice u Ministarstvu uprave Josipe Rimac i da je tvrtki C.E.M.P. Miljenka Bašića nelegalno odobrio status povlaštenog proizvođača električne energije i time omogućio značajno višu proizvodnu cijenu električne energije od one tržišne, ali i državne subvencije. To su sve strukturalni problemi, ne problemi radara za kadar nego problemi strukture koja je apsolutno koruptivna. Ona je u sebi već koruptivna. Nije bitno tko će sjediti na toj poziciji, bitno je to da zapravo na toj poziciji ni ne može doći netko pošten tko će stajati na stranu svojeg naroda, radne većine, brinuti o tom narodu da se ima s čim grijat i da imamo energente koji su nad dostupni, nego je već strukturalno stvar postavljana takva da apsolutno ne možemo ne možemo računati na nikakvo poštenje niti jasnu službu. Šta još reći na kraju osim ipak podsjetiti na slučaj INA-e gdje je HERA trebala nadzirati i onemogućiti da firma s jednim zaposlenim dobije dozvolu za trgovanje plinom, to je omogućilo da INA prodaje plin u bescjenje, što vjerojatno nije jedini ugovor o prodaji plina s ovako niskom cijenom na štetu INA-e i RH, dok istovremeno po nalogu Vlade smo zadužili, je li javno poduzeće HEP kako bismo domaće kapacitete u podzemnom skladištu Okoli punili skupim uvoznim plinom. Podsjetit ću vas da je hrvatskim korisnicima plin iz hrvatskih nalazišta prodan za 30 milijuna eura, umjesto 230 milijuna eura, dakle to bi bilo ogromna ušteda, ali eto, da smo za 200 milijuna eura manje dobili taj plin, vjerojatno bi nam bilo bolje, ali nismo valjda znali za tu ponudu. Za naše ljude znači skupi uvozni plin, za privatno bogaćenje pojedinaca omogućena je prodaja u bescjenje hrvatskog plina i kako sada govorimo o HERA-i kad kažemo da su tamo kvislinzi doslovno nam zabranjuju govor, uopće nevjerovatno da postoje te pozicije u HERA-i i INA-i da postoje nadziratelji koji ništa nisu vidjeli u slučaju pljačke milijardu kuna iz INA-e zato jer oni tamo nisu došli zato da nešto vide nego zato kad premijer Plenković pozove na individualnu krivnju, da oni stanu u stavu mirno i kaže i da preuzmu tu individualnu krivnju. Upravne odbore i nadzorne odbore trebalo bi redefinirati, tamo se stavljaju ljudi koji bez ikakve odgovornosti primaju basnoslovne naknade. Za Upravu INA-e, recimo, bolje bi bilo da tamo sjedne radnici INA-e koji su intrinzično motivirani da zadrže proizvodnju i održe tu proizvodnju, a ne da tamo sjedi Niko Dalić pa da on i žena mu imaju skoro 300 tisuća kuna mjesečno za šutnju i preuzimanje individualne krivnje. Postavlja se uopće pitanje zašto te visoke naknade? Zbog čega oni moraju imati tako visoke naknade? Koji oni to posao rade? Nisu li same te visoke naknade zapravo potvrda koruptivne strukture u kojoj su oni tamo postavljeni. Uostalom, kao i u cijelom javnom sektoru, uprave bi trebalo birati transparentnim natječajima s povjerenstvima u kojem bi sudjelovali predstavnici zainteresirane javnosti čime bismo dobili kvalitetnije kadrove na upravljačkim pozicijama, ovako nam javne službe i poduzeća uglavnom služe samo kao sinekure stranaka na vlasti koje postavljaju rastrošne prije svega i nestručne kadrove podložne nepotizmu i korupciji. Hvala.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, postoji ono nešto što kad zgodno koristimo nešto je trulo u državi Danskoj. E nešto je trulo i u ovoj državi. Ajdemo malo krenuti od toga što to HERA jeste ili što bih ona trebala biti. Kaže HERA je nacionalno neovisno regulatorno tijelo koje provodi regulaciju energetskih djelatnosti u RH u skladu s obavezama propisanima hrvatskim nacionalnim zakonskim okvirom uz neovisnost u odlučivanju u odnosu na izvršnu vlast i i interese gospodarskih subjekata, surađuje s Vladom RH i drugim relevantnim nacionalnim tijelima. Odlično to zvuči. Što HERA treba provoditi? Treba provoditi zakonske dakle propise između ostalog postoji jedna uredba koja se zove REMIT gdje HERA mora na svojoj mrežnoj stranici definirati prijavu svih sumnjivih transakcija na veleprodajnim tržištima, prijavu iznimke zabrane trgovine na temelju povlaštenih informacija itd. Što Vlada RH misli o radu HERE? Ja ću pročitati iz izvješća odnosno iz mišljenja vlade od 19. rujna 2022. godine ovako nježan stav koji kaže. Da iz dostavljenog izvješća još uvijek nije razvidno da je upravo HERA nadležna institucija u RH koja kao neovisni regulator svojim regulatornim odlukama utječe na politiku cijena energenta u RH. Nježno je napisala vlada da njoj još uvijek nije razvidno da HERA radi svoj posao, ali i onda je još nježnije napisala. Da obzirom na dostavljeno izvješće odnosno u dijelu koji se odnosi na učinkovitost tržišta energije i tržišnog natjecanja i provedbu ove uredbe REMIT koju sam spomenula suradnja s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja i agencijom nadležnom za nadzor financijskih usluga nije posvećena dužna pozornost. Dakle, vlada u svom mišljenju o radu HERE to definira vrlo nježno i vrlo onako ja bih rekla stidljivo. Kolegice i kolege, ajdemo mi vidjeti što je zajedničko u nazivniku. Da li je zajedničko u nazivniku slijedeće, da smo svi nezadovoljni s radom HERE, jesmo, da se tu nešto treba promijeniti, treba, dal mi na Odboru za gospodarstvo i od kad dođe i …/Govornica se ne razumije./… u principu resorni državni tajnik govori o tome da je i vlada nezadovoljna i napišemo, mi o tome govorimo, neko govori s malo više, neko govori s malo manje emocija i što se iza toga desi. Iza toga se desi da vidimo da vlada kasni da nešto što je trebala napraviti i što smo već trebali imati nemamo, a da gospodin Žamboki kad je shvatio da nema povjerenja svojih dojučerašnjih stranačkih kolega polako će se povući na pričuvni položaj i pričuvnim položajima nakon godinu dana ili nešto probati naći si mjesto negdje drugdje. Kad sam govorila u ime kluba onda sam namjerno govorila i rekla slijedeće. Postoje neke države pri tom prvenstveno mislim na Francusku i na Veliku Britaniju koji imaju dugu tradiciju školovanja na posebnim visokim školama i obrazovnim ustanovama gdje se ljudi školuju da bih jednog dana obnašali srednje ili visoke funkcije vezane uz javnu upravu. I onda ne treba čuditi da je u jednoj vladi neko ministar jednog resora, u drugoj vladi je ministar drugog resora, a u trećoj vladi je ministar trećeg resora jer oni se za to školuju. Kako je to kod nas u Hrvata? Neko se obrazuje ovako, neko se obrazuje onako, a neko se kolegice i kolege odluči učlaniti u stranku koja se zove zajednica, koja se ne zove stranka, nego se zove zajednica jer to mu je zapravo odskočna daska. Ne treba mu školovanje, ne treba mu školovanje na visokim pozicijama jer može obnašati sve dužnosti, može obnašati sve resore samo neka onaj koji je šef stranke kaže što treba. Tako je to u Hrvatskoj. I dok to tako bude nema nama napred. Dok to tako bude nema tu niti pomaka niti bilo šta drugo. Dok neko ulazi ili izlazi po potrebama, a ulazi kad su

povreda Poslovnika naime vrijeđanja i osoba i stranke jer stanka koja je HDZ ima itekako puno više i osoba i članova i stručnih i cijenjenih ljudi od onoga što vi kažete da je dovoljno biti samo član stranke, a ne imati i dovoljno i

Hvala lijepo. Kolegice Mrak Taritaš pričali ste o sustavu, nezadovoljstvu sustavom itd., inspirirajuće je ta nepresušna mogućnost vladajućih da se iščuđavaju nečem kao, kao tele šarenim vratima i da onda evo konstatiraju valda sustav radi, evo sustav je prisilio čovjeka da odstupa kada je shvatio da potpore nema, ali u isto vrijeme ti isti vladajući imaju sve poluge vlasti u svojim rukama, pa i tu da sustav mijenjaju ako vide da ne valja. Ali ono što je meni zanimljivo sad, mi ćemo čovjeka osudit, a sustav će ostat isti za nekog drugog Žambokija koje, kako ste rekli, u zajednici ima više nego pregršt. **Mrak-Taritaš, svojem izlaganju sam rekla s onom čuvenom rečenicom „nešto je trulo u državi Danskoj“, dakle mi imamo sustavnu grešku ili sistemsku grešku i dok to ne riješimo neće biti nekakvih promjena i to nam mora biti jasno. Ja vas moram podsjetiti, znate mi svi kratko pamtimo, moram vas podsjetiti na onaj jedan mail jedne supruge jednog župana koji je bio župan iz HDZ-a koji je, koji je mlatio svoju ženu i koja je poslala mail i koji je rekao da mu taj mail nije, nije, niko mu nije pokazao taj mail, a kako je to završilo? Nije završilo tako da je HDZ jasno odlučio i sve ostalo nego je čovjek izašao iz HDZ-a i sudski proces se radio i mi to vidimo, samo zaboravimo, mi to vidimo kontinuirano i kad vidite stalno se čovjek nekako navikne i postane normalno, e pa nije normalno. Katarina Peović. **Peović, Katarina (RF)** Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, kada mi kažemo da je problem u članskoj iskaznici onda se nama odgovori da eto ima i drugih članova te stranke koja, koji nisu osuđeni, nisu optuženi, a nisu niti pod istragom, pa meni se čini da se do onog trena kada neko nije, kada neko postane optužen, osuđen ili pod istragom definira kao najbolji mogući kadar, a onda kad ga se već praktički zatoči u zatvor onda on tek postaje problematičan. Ono što vam mi ovdje pokušavamo sugerirati i molila bi kolegicu Mrak-Taritaš da i tu u tom smjeru odgovori da strukturalno sistemski proizvodimo ovakve koruptivne situacije i da se to neće riješiti tako da dovodite novo ime jer kako se kaže jel nekakvo iskustvo, pa nam pokazuje da možemo očekivati i nove skandale. Hvala lijepo kolegice Peović. Ja sam nekako, nastojim bit stvarno razumna i nastojim biti jasna u svojim stavovima. Kad vidim naslovnice da je se neko od, jedan župan potukao u 3 ujutro, pa pokušava se to sakrit, kad vidim da postoji tvrtka Rada 3D, to je meni baš simpatičan naziv gdje je nekim čudom ženi sjelo nekih 10 milijuna i onda se je nekim čudom nakon niz godina odlučila baviti nečim drugim. I onda kad imam, kad s druge strane pokušate dobiti nekakav, novinari pokušaju dobiti nekakav odgovor s druge strane dobiju bahato. Meni je neugodno, ja sam tu sa ove govornice izgovorila reč „susramlje“ i nije mi problem kad nešto pogriješim i napravim kažem ma nema veze, al mi je problem kad imam susramlje prema nekom ko izvana gleda Hrvatsku i pita ljudi moji što se to kod vas dešava.

Dame i gospodo, milijarda kuna u hrvatskim prilikama je kao 100 milijardi eura u Njemačkoj. Znači nakon ovakvog brutalnog lopovluka, u situaciji u kojoj naši građani sve dublje tonu u opće siromaštvo zbog niskih plaća i visokih cijena životnih potrepština vlada nam šalje prijedlog za razrješenje ravnatelja HERA-e Žambokija bez ikakvog sadržajnog obrazloženja. Ovaj čin Plenkovićeve vlade je još jedno ponižavanje hrvatskih građana. Zato treba podsjetiti zašto je uopće Danijel Žamboki imenovan za predsjednika upravnog vijeća HERA-e. Kao prvo, Plenkovićeva vlada prilikom imenovanja Žambokija poslala je HS krivotvoreni životopis, u tom životopisu pišu u potpunosti nebitne stvari kao što su hobi g. Žambokija, ali ne piše da je dotični godinama bio predsjednik nadzornog odbora Karlovačke banke i tijekom kojih je napravljen gubitak od 100-tine milijuna kuna. Nakon događanja u INA-i potpuno je jasno zašto je vlada skrivala kompromitirane činjenice o Žambokiju, ali je i jasno da je Žamboki ciljano postavljen kako bi kriminal u INA-i bio omogućen jer slijedeće činjenice govore o čemu je zapravo riječ i tko su pokrovitelji g. Žambokija. Naime, Karlovačka banka je za vrijeme mandata Žambokija poslovno surađivala i sa suprugom Josipa Jurčevića koji je u to vrijeme bio drugi čovjek SOA-e, tajne službe u Hrvatskoj. Uslijed takvih poslova Karlovačka banka napravila je na stotine milijuna gubitaka. Navedeni g. Jurčević napustivši tajnu službu postaje partner Pavla Vujnovca i danas ti ljudi kontroliraju milijarde u hrvatskoj državi. Znači nedvojbeno je da Jurčević i njegovi članovi obitelji rade transakcije koje su bile u nadležnosti kontrole Žambokijeve a takove su poslove radili i u prijašnjim godinama. Naime, bivši obavještajac Jurčević otkupljuje potraživanja prema Dalekovodu od umirovljenice, majke prvooptuženog u aferi INA, Damira Škugora. Navedena umirovljenica bez ikakovih poslovnih referenci sklapa ugovor i kupuje potraživanja prema Dalekovodu, ali ih ne mora platiti odmah i tu nastupa bivši obavještajac Jurčević. Njemu Plenkovićev tajkun Vujnovac daje novce koje on isplaćuje umirovljenici koja pri toj transakciji zaradi 9 milijuna kuna, znači bez investirane kune umirovljenica s niskom mirovinom zaradi devet milijuna kuna, ko u američkim filmovima. Ali ovdje se mora napomenuti da je to majka direktora plinskog biznisa INA-e kojeg je Žamboki trebao kontrolirati, ali ga nije kontrolirao. Zašto? Što se ovdje nameće kao zaključak? Žamboki je došao ciljano, a ne slučajno, Plenkovićeva vlada je falsificirala njegov životopis, Jandroković je odbio uvrstiti točku dnevnog reda kako bi se utvrdilo tko je falsificirao njegov životopis i time omogućio da Žamboki blokira HERA-u kako bi se pljačka u INA-i mogla ostvariti. Ovdje napominjem da je Žamboki kao nadzornik nanio štetu hrvatskim građanima u Karlovačkoj banci, a osobe iz afere Karlovačka banka su akteri i u aferi INA. Dame i gospodo ako je netko imao sumnje u izravnu uvezanost vlade sa dubioznim osobama koje sistematično kradu hrvatske građane onda neka još jednom posluša ovo što sam upravo iznijela. A što radi DORH? Ništa, slučajevi korupcije, slikovito rečeno, ispadaju iz ormara, a DORH ih tako procesuira da glavne aktere sakrije, da se novi ne vrate hrvatskim građanima i da sve pokrije zaborav. DORH je morao istražiti stvarne šefove županijske tvrtke preko koje se razvijao plinski biznis. DOHR je morao istražiti i Žambokija i Plenkovića i Jandrokovića i Vujnovca i Jurčevića i Filipovića i Niku Dalića itd. Mi DORH plaćamo za to, a DORH ne izvršava svoje zadaće. Ne navođenje stvarnih razloga u zahtjevu Žambokijevog razrješenja jest dokaz da ga Plenkovićeva vlada štiti i da ga sklanjate kako biste sakrili stvarne krivce u slučaju INA-e, ali budite uvjereni to vam neće uspjeti. Hrvatska će biti uređena europska država u kojoj će vladavina prava funkcionirati, a vi koji činite epske pljačke odgovarat ćete za to, budite uvjereni.

toliko je kompleksna i zahtjevna kad ste vi došli do kraja ja već sam zaboravio gdje je bio početak. S obzirom da mi je ostalo u uhu samo onih devet milijuna kuna, ja bih vas molio da mi tu shemu nacrtate da je proslijedim umirovljenicima možda još netko zaradi. Hvala. Hvala vam kolega Paviću. Ovaj nisam zato da se na ovim temama šalimo, mislim hvala vam na komentaru i jasno je i hrvatskim građanima što ste htjeli reći, ali ovo su lopovluci takovih razmjera i toliko su otvoreno i bahato i oholo odrađeni da već i vrapci na granama znaju da su vladajuće strukture u potpunosti blokirale pravosuđe kako bi neometano i nekažnjeno mogli raditi što hoće i da su u potpunosti zauzeli i blokirali i kompromitirali medije koji ne smiju izvještavati o bitnim stvarima u ovoj državi. Na nama je deblokirati pravosuđe, osigurati slobodu medija i maknuti vladajuću vrhušku koja hrvatskom narodu, hrvatskim građanima, Hrvatskoj državi radi o glavi. Hvala vam lijepa.

Hvala. Ajmo se podsjetit malo zakona o HERA-i čl. 6. st. 1. stručno je osposobljena osposobljena energetske djelatnosti pravna ili fizička osoba koja zapošljava dovoljan broj stručno osposobljenih radnika za obavljanje energetske djelatnosti. Imamo zatim čl. 4. agencija može dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti izdati pravnoj ili fizičkoj osobi koja je registrirana za obavljanje energetske djelatnosti u RH i koja ispunjava uvjete tehničke kvalificiranosti, stručne osposobljenosti i financijske kvalificiranosti propisane ovim pravilnikom. E sad se pitamo i to već nekoliko mjeseci, od kraja osmog mjeseca, kako je uopće ta čuvena tvrtkica OMS dobila dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti? U rješenju piše da ispunjavaju sve potrebne zakonske uvjete, da raspolažu potrebnim sredstvima za obavljanje energetske djelatnosti i da u radnom odnosu imaju potreban broj stručno osposobljenih djelatnika za obavljanje energetske djelatnosti. OMS je imao jednog radnika, jednog zaposlenika koji je po kvalifikacijama bio vozač. Svaka čast svakom zanimanju, pa tako i vozačima, ali još uvijek postoji pitanje kako je kvalificirani vozač stručno osposobljeni djelatnik za obavljanje energetske djelatnosti. Zatim prihodi, financije, to je firma koja je od nula kuna prihoda u 2020. dapače 2020. završila sa 60.600 kuna minusa, dakle nije raspolagala potrebnim sredstvima za obavljanje energetske djelatnosti. I treba ponoviti, ovdje se podsjetiti da je tu dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti potpisao Tomislav Jureković tadašnji predsjednik Upravnog vijeća HERA-e koji je baš 10 dana prije toga izašao iz pritvora u kojem je bio zbog afere vjetroelektrana. Pa to je zanimljivo kako ta presumpcija nevinosti dobro kotira kad su u pitanju HDZ-ovi kadrovi pa USKOK-ovom osumnjičenik se uredno vraća na mjesto predsjednika Upravnog vijeća HERA-e. Nikome od vladajućih na čelu sa premijerom Plenkovićem nije palo na kraj pameti da možda nekoga ko je osumnjičen u takvoj aferi i u kojoj je pala moćna državna odvjetnica Josipa Rimac, razriješi s mjesta predsjednika UV-a Jureković je uredno obavio svoj mandat do kraja, rujan mislim 21. i kao USKOK-ov osumnjičenik za nezakonita djela koja se izravno tiču njegove osnovne djelatnosti kao predsjednika Upravnog vijeća HERA-e. Danas mi ovdje raspravljamo o razrješenju Danijela Žambokija, no ja mislim da bi bilo zaista nepravedno zanemariti ulogu i doprinos dotičnog Jurekovića u dodjeli dozvole za trgovinu plinom firmici koja nije imala zakonske uvjete, naprosto ih nije imala i zato uz g. Žambokija, skakača iz HDZ-a u HDZ, iz pa uz, pa van pa nutra po potrebi, naravno, čuveni gospodin koji je kao što je već rečeno, to je bilo na ovome, na saborskom odboru potpuno nevjerojatno kada je on, on je zaboravio Karlovačku banku u svojoj biografiji, pa kada smo ga na to podsjetili, onda je rekao da je to javni podatak koji ne treba navoditi u svojoj biografiji. Svi znamo šta je bilo sa Karlovačkom bankom dok je g. Žamboki bio u Nadzornom odboru čak i predsjednik, eto. Ali, bez obzira na tog čuvenog Žambokija, mislim da se emoramo vratiti i Tomislavu Jurekoviću jer on je zapravo inicijalno omogućio krađu milijardu kuna iz INA-e jer je tvrtki koja za to nema uvjete dao dozvolu za rad. Ta afera naravno ide dalje, to svi znamo, Rada 3D je ovdje, PPD, Enna, Vujnovac, koji je tvrdio da to, tih 10 milijuna koja jedna prodavačica tekstilom zaradi u 6 dana nema nikakve veze sa plinskim biznisom, pa evo, ja se nadam da će USKOK nastaviti

Hvala potpredsjedniče HS-a, uvažene kolegice i kolege saborske zastupnice i zastupnici, poštovani državni tajniče g. Milatiću. Pred nama je Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća HERA-e. Iako se ova točka odnosi Iako se ova točka odnosi na HERA-u, uvažavajući meritum iste, mislim da nam ne bi trebala uzeti puno vremena iz razloga što je državni tajnik u uvodnom izlaganju vrlo detaljno obrazložio sam Prijedlog Odluke obuhvaćajući zakonodavni okvir. Naime, zakonski uvjeti koji se odnose na razrješenje, kako predsjednika HERA-e, tako i člana Upravnog vijeća HERA-e su ispunjeni. Magistru znanosti Daliboru Pudiću, dosadašnjem članu Upravnog vijeća HERA-e mandat je istekao 1.10. ove godine, dok je g. Danijel Žamboki, dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HERA-e sam zatražio razrješenje. Slobodno možemo reći da je to bilo nakon tematske sjednice Odbora za gospodarstvo, kojom prilikom se podnosilo Izvješće HERA-e, ali i Hrvatskog operatora tržišta energije na okolnost INA d.d. plinskog poslovanja, tako da ovaj Prijedlog Odluke zapravo deklaratorne naravi. Nakon što HS izglasa odluku, Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja pripremit će javni poziv za izbor predsjednika i člana Upravnog vijeća Istaknuo bih samo da je na tematskoj sjednici koju sam maloprije spomenuo poslana jasna poruka svim članovima Upravnog vijeća HERA-e, no energetsko tijelo ne može ostati bez mogućnosti funkcioniranja. Sada imamo 3 člana Upravnog vijeća koji mogu donositi pravovaljane odluke, a prilikom novih imenovanja, kada se stvore uvjeti za to imenovat će se dalje sukcesivno do kraja isteka roka mandata članovima prije njih. U ovom slučaju, mandat g. Danijela Žambokija je trajao oko godinu dana pa će se prilikom novog javnog poziva za predsjednika Upravnog vijeća HERA-e predlagati trajanje na preostali dio roka do 7 godina kako je to propisano zakonom.

Time bismo zaključili raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege,